Fjerde næstformand (Trine Torp): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig.

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 12.00. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå